sa 116 glasova za donesen Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih oblika kaznenih djela, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 79. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća tih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li predstavnik predlagatelja želi dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin

Ugovorom između Vlade RH i Vlade Republike Kazahstan o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih oblika kaznenih djela na prikladan se način uređuju pitanja razmjene podataka, informacija stručnjaka i iskustava u okviru nacionalnog zakonodavstva sa ciljem sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela organiziranog kriminala, trgovine drogom i psihotropnim tvarima, terorizmom i drugih oblika kaznenih djela. Pregovori za sklapanje ovog ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Kazahstan vođeni su izravnom prepiskom u kontaktima diplomatskim putem. Ugovor su dana 5. srpnja 2007. godine u Astani potpisali za Vladu RH gospodin Željko Kuprešak državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija i za Vladu Republike Kazahstan ministar unutarnjih poslova. Razmjenom nota i to notom veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Turskoj broj 328/07 od 5. prosinca 2007. godine i notom veleposlanstva Republike Kazahstan u Republici Hrvatskoj broj 31-21 278 od 11. listopada 2011. godine postignut je dogovor dviju strana o ispravku tehničkih pogrešaka u tekstovima ugovora na hrvatskom i na engleskom jeziku u smislu članka 39. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, pri čemu s datumom 12. listopada 2011. godine ispravljeni tekst zamjenjuje potpisani tekst ovog ugovora. Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstan o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih oblika kaznenih djela ugovor se potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Hvala. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost žele? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvi za raspravu prijavio se Klub zastupnika u Hrvatskom saboru HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite

tipskog zajedničkog nazivnika evo ovdje ipak ima neodređenih razlika kada se radi o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstan o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala. Međutim, ovdje se u ovom prijedlogu zakona precizno navode i nezakonita trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima te terorizam i drugi oblik kaznenih djela. Uz to što sa Kraljevinom Španjolskom u onom prošlom zakonskom prijedlogu se imenuju odnosno govori o časnicima za vezu, u ovome zakonskom prijedlogu o potvrđivanju Ugovora između Hrvatske i Kazahstana se govori o osnivanju u članku 8. Zajedničkog povjerenstva sastavljenog od visokih službenika, nadležnih tijela obje stranke, dakle i Hrvatske i prosperitetne srednjoistočno ili azijske države Kazahstana, uz angažiranje stručnjaka koje oni posebno imenuju. O sastavu zajedničkog povjerenstva stranke međusobno razmjenjuju informacije diplomatskim putem, a sastanci zajedničkih povjerenstava održavaju se, …/Ne Stranke samostalno snose sve troškove koji proizlaze iz provedbe ovoga ugovora, ukoliko u posebnim slučajevima nije dogovoreno drugačije. da ovaj da ponovim tipski prijedlog zakona je daleko preciznije, odnosno opsežnije pisan i točno su naznačene sve uloge koje povjerenstvo i koje obje države i obveze koje obje države preuzimaju. Zbog toga, a s obzirom na dobre odnose između Republike Hrvatske i Republike Kazahstan te mogućnosti koje pruža suradnja na svakom polju rado bih volio da bude to suradnja i na gospodarskom, na svakom drugom polju s Republikom Kazahstan, klub HDSSB-a će podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći klub je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstan o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih oblika kaznenih djela. Naime, dosljedno kao što smo rekli podržavamo sve bilateralne sporazume i sve međunarodne ugovore koji doprinose efikasnosti, učinkovitosti i boljoj borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma kao mehanizmu za zaštitu temeljnih ljudskih prava. Ovdje je situacija možda malo drugačija nego u ovom prethodnom zakonu gdje smo govorili o Sporazumu sa Španjolskom iz razloga što se radilo o članici EU, što se radilo o zemlji s kojom gotovo imamo ujednačen pravni prostor, rekla bih pravne i demokratske standarde i utoliko je taj sporazum mogao biti manje detaljan, prije svega jer imamo već mnoge jednake pravne odrednice obzirom na europsku pravnu stečevinu. Ovdje se radi o Republici Kazahstan, dakle o zemlji s kojom nemamo tako ujednačene bilo pravnu regulativu ili pravne institucije. Stoga se na prvi pogled primjećuje da je ovaj sporazum, kao što je i kolega Grubišić rekao, detaljnije stipuliran pa on govori detaljno o razmjeni podataka, informacija, stručnjaka i iskustava, naravno pozivajući se uvijek da će to biti unutar nacionalnih zakonodavstva, ali jednako tako nabraja oblike kaznenih djela u odnosu na koja će se suradnja odvijati i što je vidljivo, da detaljno razrađuje načine suradnje za pojedinu grupu i vrstu kaznenih djela. Rekla bih da je i ovdje važno da postoji poseban članak koji govori uvijek o zaštiti osobnih podataka kada se oni razmjenjuju kako ih države međusobno moraju štitit, naravno opet u zaštiti temeljnih ljudskih prava svojih građana. Evo iz razloga što što najteži oblici kaznenih djela nikada ne poznaju granice, dakle ni terorizam ni organizirani kriminal ni najteža korupcijska djela njima granice nisu zapreka, onda i države i pravni sustavi i tijela koja se bave progonom kriminala moraju naći odgovor na to da i njima granice u toj borbi ne budu zapreka. kao i druge ovakve bilateralne tipske ugovore podržavamo i ovaj. I naravno onda i podržavamo i hitni postupak jer je to takva priroda zakona da zapravo se može samo potvrditi ili ne potvrditi stoga priroda nalaže hitni postupak. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Time je iscrpljena lista prijavljenih za raspravu o konačnom prijedlogu zakona. Rasprava o tekstu je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti o ovom prijedlogu zakona.